Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 93 narodna poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 100 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje, u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč ima narodni poslanik Nataša Mićić.

parlamentarnih izbora koji su se održali 24. aprila ove godine?Naime, ovo pitanje je više puta postavljeno kako na Odboru za kulturu i informisanje, tako ovde u raspravi kada smo diskutovali o izboru novih članova REM-a, a takođe je i NUNS zatražio uvid u izveštaj i dobio je vrlo kratak odgovor, i to nakon naloga Poverenika za javne informacije da jednostavno tog izveštaja nema.Ovo je jedan opasan presedan, kada uzmemo u obzir činjenicu da otkako je ustanovljena ova obaveza izrade izveštaja i otkako je ustanovljeno ovo kontrolno telo koje vrši nadzor nad radom emitera u predizbornim kampanjama, dakle, otkako je ustanovljena ova obaveza Zakonom iz 2003. godine, svaki put smo imali izveštaj o svim izborima koji su se do sada održali, i lokalnim, i predsedničkim, i parlamentarnim.Dakle, pitanje glasi – zašto nema izveštaja? Evo, sada se već približavaju i predsednički izbori, a možda će biti i parlamentarni. Da li to znači da će se i sledeća kampanja odvijati bez nadzora, bez kontrole rada emitera? Da li je to zapravo fer kampanja? Da ne govorim o tome da je to kršenje zakona.Drugo pitanje pitanje postavljam ministru finansija, ministarki za lokalnu samoupravu i Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.Naime, zbog problema sa vodosnabdevanjem grada Užica, koje je prouzrokovano cijano bakterijama, u decembru 2013. godine, početkom januara 2014. godine u gradu Užicu je uvedena vanredna situacija. Nakon toga, zbog dodatnih problema, pojave nemetoda i algi u pijaćoj vodi, ponovo je uvedena vanredna situacija u julu mesecu 2014. godine, i ona traje do dan danas. Vanredna situacija se koristi kao izgovor kako bi se suspendovao Zakon o javnim nabavkama. Sadašnji i bivši gradonačelnik to pravda, tj. uvođenje vanredne situacije uzima kao izgovor da ne bi primenjivao Zakon o javnim nabavkama i tako se već tri godine zapravo one obavljaju mimo zakona.Na više puta postavljeno pitanje odbornika LDP-a u Skupštini grada Užica, gradonačelnik je davao različita obrazloženja i objašnjenja zašto se ta vanredna situacija još uvek ne ukida. U početku je pravdao to da je potrebno izabrati neposredno projektanta i izvođača radova. U međuvremenu, odavno je već izabran i projektant i izvođači radova, čak se i otpočelo sa izgradnjom fabrike vode, a vanredna situacija je i dalje na snazi.Gradonačelnik je čak poslednji put, na upućeno pitanje do kada će vanredna situacija trajati i zašto je ne ukida, koji je razlog zašto je ne ukida, verovali ili ne, da više razloga nema, ali da vanrednu situaciju ne može da ukine da ne bi urekao. Verovali ili ne, to je objašnjenje gradonačelnika.Dakle, molim pomenute državne organe, Ministarstvo finansija, Ministarstvo lokalne samouprave, kao i Republički za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, da preispitaju i pozovu na odgovornost gradonačelnika koji sprovodi javne nabavke ne poštujući Zakon o javnim nabavkama. ima narodni poslanik Ana Ćirić. **Ana Karadžić** Poštovani predsedavajući, ovim putem bih prvo pitanje postavila Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.Molim vas da mi odgovorite, da li ste i šta planirali kao meru poboljšanja inspekcijskog nadzora kada govorimo o objektima socijalne zaštite? Informisana sam da je za prethodnih 11 godina postojanja Inspekcije socijalne zaštite izdato ukupno 91 zabrana rada domovima za starije, a sada tokom 2014, 2015. i 2016. godine zabranjeno je 49 domova za starije. Tek kada uporedimo statistiku broja inspekcijskih nadzora, možemo reći da se broj inspekcijskih nadzora znatno povećao, skoro pa duplirao, u prethodne dve i po godine.No, međutim, ovaj podatak, pored toga što nam govori da je Inspekcija rada efikasna, govori nam i to da je veoma veliki broj pronađenih nelegalnih objekata kada govorimo o domovima za stare. Zbog toga je potrebno da uvedemo dodatne mere kako bi se poboljšao kvalitet usluga kada govorimo o domovima za stare, kako bi se povećavala bezbednost korisnika tih domova i, najvažnije, kako bi se stalo na put nelegalnim objektima, odnosno nelegalnim domovima za stare. Pa, molim vas da mi odgovorite, da li je planirano povećanje broja inspektora socijalne zaštite?Takođe je činjenica da kada govorimo i Inspektoratu za rad, da on ima ograničene kapacitete i da samo sa 242 inspektora vrši nadzor na preko 330.000 privrednih subjekata. Kada se osvrnemo na određene brojke u prethodnom periodu, ako uzmemo npr. 2016. godinu, izvršeni su inspekcijski nadzori nad ovim objektima i 16.370 lica je zatečeno na radu na crno, od čega je 14.088 lica zasnovalo radni odnos, što nam govori da je to negde oko 86%. To govori da je Inspekcija rada veoma efikasna, ali ne možemo zaboraviti činjenicu da je samo jedan inspektor zadužen za 1400 privrednih subjekata, što je veoma ograničen kapacitet, što će u narednom periodu možda usporiti dodatno povećanje efikasnosti.Takođe me zanima da li je planirano i povećanje broja inspektora, kada govorimo o Inspektoratu za rad.Moje rad.Moje drugo pitanje upućujem Ministarstvu za upravu i lokalnu samoupravu. Molim vas da mi odgovorite – koji su očekivani efekti i uštede kada govorimo o sprovođenju Zakona o opštem upravnom postupku, odnosno projekta „Dobra uprava“, kojim je predviđena razmena podataka službene evidencije. Predviđena razmena podataka obavezuje službenike da međusobno razmenjuju podatke, kao što su uverenja o državljanstvu, kao što su izvodi iz matičnih knjiga itd, čime ovaj projekat „Dobra uprava“ zaista pravi servis za građane, jer štedi i vreme i novac, a i dodatno povećava efikasnost uprave zbog umanjenja birokratije.Još u Zakonu o opštem upravnom postupku iz 1976. godine ovo je bilo predviđeno, međutim, nisu bile predviđene novčane kazne za službenike koji to ne izvršavaju, zbog čega ova procedura nije ni sprovođena. Sa novim zakonom novčane kazne jesu predviđene, a građani su oslobođeni takođe plaćanja taksi. Iz tog razloga me zanima – koje su to projektovane uštede i koji su očekivani efekti, kada govorimo o ovom projektu? Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Olena Papuga. **Olena Papuga** Hvala, predsedavajući.Svoje pitanje postavljam Ministarstvu energetike, odnosno ministru Antiću i premijeru Vučiću.Troškovi osvetljenja Beograda za Novu godinu za 90 dana će koštati oko 30 miliona dinara, uz dodatnih 120 miliona opredeljenih iz rebalansa, kako je naglasio gradonačelnik Mali. Već je ukrašena 51 lokacija. Novi Sad će takođe potrošiti 30 miliona dinara za kupovinu osvetljenja za Novu godinu.Na salašu između Sivca i Crvenke, na salašu Dragice i Danila Kaluđerski nema struje. Oni su na tom salašu rođeni i žive tu već ko zna koja generacija su. Salaš nije zabačen jer se nalazi svega 40 metara od regionalnog puta Kula-Sombor, a na 200 metara im je prva bandera, odnosno najbliži električni stub koji je stvarno malo udaljen i može da im se uvede struje. kilometra nalazi se Fabrika „Jafa“ u Crvenki i Šećerana. U delu gde je njihov salaš, znači, to je salaš broj njihov salaš nije usamljen jer se oko njega nalaze i vikendice i još mnogo salaša do tog regionalnog puta, tako da su stanari tih salaša i vikendica pisali peticiju i njih 86 su potpisali uredno peticiju i poslali su još pre nekoliko godina tada Elektrodistribuciji, sada Elektromreži i opštini Kula. Elektrodistribucija, sadašnja Elektromreža je rekla da nije rentabilno uvesti struju tim salašarima jer jednostavno oni su mali potrošači, tako da neće puno plaćati struju i Elektromreži to ništa ne znači, tako da im je to mali novac.Uvođenje struje i tok te trafo stanice za nisku struju bi koštalo oko milion 500 hiljada dinara, tako da pitam šta je to prema 30 miliona dinara za 90 dana koje će se u našim gradovima potrošiti za Novu godinu? Znači, država samo zna da naplati troškove, a kada treba da u 21. veku obezbedi ljudima struju, to gleda samo kroz novac. Ne znam da li su to ljudi zaslužili. Pitam ministra privrede – da li će da pomogne tim ljudima da im Elektromreža Srbije uvede struju? Da li u budžetu za 2017. godinu ima sredstava da se tim ljudima omogući normalan život na salašima? Da li će hoteli na Kopaoniku ostati bez struje? Da li će tamo Elektromreža uvesti struju ili će ih ostaviti bez struje jer su možda mali potrošači? Da li ljudi sa tih salaša treba da se isele, da odu u gradove, da žive u malim garsonjerama i da rade za 200 evra, koliko im strani investitori nude za plate, jer znamo da svim investitorima naša država obezbeđuje ne samo struju nego im obezbeđuje sve što im je potrebno da bi došli u našu državu da rade. Nemam ništa protiv njih, ali jednostavno pitam – da li naši građani zaslužuju u 21. veku da im država uvede struju? Pitam premijera Aleksandra Vučića šta će da preduzme da građani Republike Srbije isto budu tretirani po Ustavu. Ustav predviđa da svi imamo jednaka prava na život, a život u 21. veku je i pravo da imamo svi struju.Drugo pitanje postavljam ministru obrazovanja i ministru finansija. Zaposleni u studenskim i učeničkim domovima nisu dobili plate za drugu polovinu oktobra koja je trebala da bude isplaćena do 30. novembra 2016. godine. Pitam – kada će zaposleni u učeničkim i studenskim domovima dobiti platu za drugu polovinu oktobra, za novembar i kada će dobiti za decembar? Da li su u budžetu za 2016. godinu, koji već ističe, predviđena sredstva za zaposlene u studenskim i učeničkim domovima? Ako jesu, zašto oni nisu dobili plate? Koliko sredstava je predviđeno za plate tih zaposlenih u 2017. godini, odnosno da li će oni dobijati redovne plate u 2017. godini? u studenskim domovima interesuje zašto su spojeni sa zaposlenima u institucijama za visoko i srednje obrazovanje jer pripadaju učeničkom standardu i za njih se predviđa Zakon o učeničkom i studenskom standardu.

Hadži Milorad Stošić. **Hadži Milorad Stošić** Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, imam poslaničko pitanje za ministre u Vladi Republike Srbije, a pitanje može biti i za samog predsednika Vlade.Kao što je već poznato, u Nišu postoji poslanička kancelarija koja je otvorena 2012. godine na osnovu pilot projekta Skupštine Republike Srbije i Nacionalnog demokratskog instituta.

okviru Nedelje parlamentarizma, koja je bila od 7. do 13. novembra 2016. godine, poslanička kancelarija u Nišu i odbornička grupa PUPS-a u Skupštini grada Niša, u saradnji sa udruženjima i organizacijama koje se bave statusnim i materijalnim položajem starih osoba, organizovala je tribinu pod nazivom „Aktuelni položaj starih osoba“. Imajući u vidu da veliki broj starih ljudi odlaskom u penziju ili samim staranjem postaje marginalizovan i zaboravljen, pasivan, pa često i diskriminisan, istraživanja pokazuju da oni mogu i nadalje biti korisni članovi društvene zajednice, jer puno znaju, umeju, mogu i žele da menjaju ono što se menjati može.Humanost jednog društva meri se, između ostalog, i njegovim odnosima prema starima. Stari ljudi zaslužuju da žive svoj život dostojanstveno. Kod nas na desetine hiljada starih živi u bedi, u najdubljem siromaštvu, za njih je život svakodnevna borba, a usamljenost njihov stalni pratilac. Kako je Srbija zemlja sa najstarijim zemlja sa najstarijim stanovništvom u svetu i Evropi, ukazuje se potreba da se starim ljudima poklanja veća pažnja, od oblasti rada i zapošljavanja, reformi PIO sistema, zdravstvene zaštite starijih, socijalne zaštite starijih, diskriminacije i zanemarivanja starih, do oblasti pružanja usluga jer starost često se pojavljuje kao diskriminatorski uslov.Godine 2005. doneta je Nacionalna strategija o starenju za period 2006-2015. godina, konceptualno urađena sa preporukama i obavezama Madridskog međunarodnog plana akcija o starenju iz 2002. godine i regionalnom strategijom njegove primene donete od Ekonomske komisije UN-a za Evropu.Glavni Evropu.Glavni cilj nacionalne strategije je stvaranje integralne i koordinirane politike zasnovane na savremenim naučnim saznanjima i obavezama preuzetim iz navedenih dokumenata, koje će društvo i privredu Republike Srbije, pre svega, zdravstvenu i socijalnu zaštitu…Ja

Predsedavajući, ja vas molim da dovedete red. Dobro, za ove koji slušaju, nije bitno.Pre svega zdravstvenu, socijalnu zaštitu, tržište rada, obrazovanje, da uskladi sa demografskim promenama kako bi se stvorilo društvo za sva životna doba koje posebno teži da zadovolji potrebe i oslobodi neiskorišćene potencijale starih ljudi.Savet ljudi.Savet za pitanja starenja i starosti u februaru mesecu 2011. godine konstituisan je Savet za pitanja starenja i starosti. Vlada Republike Srbije je imenovala taj savet i to je savetodavno telo Vlade Republike Srbije. bih da saslušate zadatke tog saveta. Zadaci Saveta su da se razmatraju pitanja starosti i starenja koji mere za unapređenje međuresorne saradnje u ovoj oblasti, ispituje i razmatra pitanja društvenog i ekonomskog položaja starih građana, mogućnosti korišćenja njihovih radnih i stvaralačkih potencijala i njihovog učešća u razvoju društva, privrednom i javnom životu, razmatra usklađenost važećih propisa sa osnovnim međunarodnim konvencijama, koje pokreću inicijative za izmene i dopune propisa koja regulišu ova pitanja.Imam dva pitanja za Vladu, odnosno predsednika Vlade. Imajući u vidu da je strategija doneta 2005. godine za period od 2006. do 2015. godine, šta dalje?

Zahvaljujem predsedavajući.Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici i građani Republike Srbije, Srbije, zatražio bih obaveštenje od dva ministarstva, odnosno da budem precizan od Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštitu životne sredine i od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.Svi smo bili svedoci jučerašnjeg događaja u Šapcu kada je pas rase staford terijer napao i prema nekim verzijama događaja, pošto se to dogodilo juče popodne, naravno, mediji su različito izvestili o ovom događaju, ali rekao bih da je ovo najautentičnija verzija u kojoj se kaže da je pas ove rase napao i izujedao troje maloletne dece uzrasta sedam i osam godina i to u dvorištu osnovne škole.Ovo je prosto nedopustivo. Iz tog razloga, želim da upoznam javnost i kolege narodne poslanike sa Pravilnikom o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu i to naročito sa članom 7. st. 2. i 4. ovog Pravilnika. Inače, u članu 2. ovog Pravilnika se definiše koje su to rase pasa tzv. opasni psi. Naravno, ne treba vam kažem da se rasa staford terijer smatra opasnim psom.Stav psom.Stav 2. člana 7. ovog Pravilnika glasi – vlasnik opasnog psa mora psa da drži u prostoru, odnosno objektu koji je odgovarajuće veličine i iz koga pas, naglašavam, ne može da pobegne.Stav 4. glasi – ulaz u prostor ili objekat u kome se drži opasan pas mora se držati pod ključem, dakle, u konkretnom slučaju pas ne samo da nije bio u odgovarajućem pravilno obezbeđenom prostoru, nego se još i slobodno šetao ulicama i to bez brnjice, što je u suprotnosti sa članom 5. ovog pravilnika i ušao u dvorište osnovne škole.Nažalost, ovo nije usamljen slučaj neodgovornog ponašanja pojedinih vlasnika ovih rasa pasa, tzv. opasnih pasa. I sam sam nedavno, pre nekoliko nedelja bio svedok slučaja kada je vlasnik jednog od tzv. opasnih pasa šetao Knez Mihailovom ulicom svoga psa bez brnjice i bez povodca. Da li možete da zamislite koliko se dece u tom trenutku nalazi u Knez Mihailovoj ulici, da ne govorim o odraslim osobama.Dakle, mislim da se svi sigurno slažemo da se ovakvom ponašanju mora stati na put i da se moraju da se moraju primeniti odgovarajuće mere spram ovakvih neodgovornih vlasnika pasa.Da ne bih bio pogrešno shvaćen ovde, ne pozivam ni na kakav lov na veštice, niti na zabranu bilo koje vrste, odnosno rase pasa, jer nije naučno dokazano da je jedna rasa pasa najbolji čovekov prijatelj, a da je neka druga najveći neprijatelj, ali je praksa pokazala da određene rase pasa u rukama neodgovornih vlasnika mogu da postanu, da tako kažem, opasno oružje. Zato apelujem na nadležne organe da nalože da se preduzmu odgovarajuće mere, u smislu izdavanja naloga za pojačanu kontrolu nad neodgovornim vlasnicima, odnosno neodgovornim ponašanjem pojedinih vlasnika ovih opasnih rasa pasa, ali i da se preduzmu oštrije sankcije prema njima.Takođe, mislim da bi bilo dobro razmotriti inoviranje odgovarajuće regulative, ovaj Pravilnik koji sam citirao iz 2010. godine, čini mi se, da bi ga trebalo revidirati i možda uvesti oštrije sankcije prema onima koji ih zaslužuju.Molim ministarstva da me izveste o merama koje planiraju da preduzmu i koje će preduzeti u vezi sa ovim i sličnim slučajevima. Zahvaljujem.

bih da postavim nekoliko pitanja Vladi Republike Srbije, ali pre svega, predsedniku Narodne skupštine, zašto je evo, posle dva meseca još uvek nije zakazana nijedna sednica na aktuelnu temu. Naša poslanička grupa Dveri, uputila je do sada deset tema na razmatranje Skupštini. To su: bezbednosno i ekonomsko socijalna situacija u Srbiji u vezi sa migrantskom krizom, međunarodni pritisci na državne organe Republike Srbije u vezi sa pregovorima i situacijom na Kosovu i Metohiji, nerešeni bezbednosni problemi u vezi sa agentima stranih obaveštajnih službi, atentatima na visoke državne službenik, ugroženost ekonomske prehrambene i zdravstvene bezbednosti građana Srbije protivzakonitim uvozom i prometom genetski modifikovane hrane i semena, povlašćeni i dugoročni zakup oranica u Srbiji od strane Nemačke mesne industrije Tenis, odnosi Srbije i NATO, prodaja poljoprivrednog zemljišta stranim državljanima od 1. septembra 2017. godine, ukidanje privremene suspenzije obaveznog služenja vojnog roka, neprimenjivanje i ugrožavanje ćirilice kao zvaničnog pisma Republike Srbije i problem bele kuge, odnosno rast mortaliteta i emigracija radno sposobnog stanovništva iz Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, po Poslovniku, predsednik Narodne skupštine je obavezan da makar jednom mesečno zakaže sednicu na aktuelnu temu. Mi je nemamo već tri meseca i to govori o tome kakav je odnos vladajuće većine prema ključnim temama ovog društva koji ne smeju da dođu na dnevni red Skupštine.Pitanje za ministra policije i predsednika Vlade Republike Srbije, kako je u Srbiji uhapšen Aleksandar Sinđelić i da li je helikopterima MUP isporučen Crnoj Gori, po dogovoru Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića, kako bi bio stavljen u funkciju montirane afere na na crnogorskim izborima.Juče smo dobili najavu crnogorskih vlasti da su raspisali međunarodnu Interpolovu crvenu poternicu za dvojicom državljana Rusije i trojicom državljana Srbije, između ostalog, i Predragom Bogićevićem, predsednikom Ravnogorskog pokreta u Srbiji, pa nas zanima da li će i dalje državljani Srbije da budu isporučivani režimu Mila Đukanovića zbog političkih dogovora Aleksandra Vučića koji spasava posrnuli propali režim Mila Đukanović.Isto se odnosi i na sudbinu pukovnika u penziji Radovana Aleksića koji od 2. oktobara 2016. godine leži u crnogorskim zatvorima, a kao što vidimo država Srbija niša ne čini da zaštiti svoje državljane koji se još uvek nalaze po crnogorskim zatvorima.Pitanje, takođe za Aleksandra Vučića, da li će gradski funkcioneri Goran Vesić i Siniša Mali i drugi gradski činovnici koji su demonstrirali ispred suda 29. novembra 2016. godine u znak podrške ministru Stefanoviću, za taj dan biti plaćeni, s obzirom da nisu bili na radnom mestu, a da im podrška ispred ispred suda ministru policije nije u opisu radnog mesta.Veoma važno pitanje za ministra prosvete i predsednika Vlade - da li je tačna informacija, a ja imam papir koji pokazuje da je ta informacija tačna, o kašnjenju priliva budžetskih sredstava za zarade zaposlenih za mesec novembar 2016. godine na Univerzitetu u Novom Sadu? Evo, pročitaću vam kompletnu informaciju Univerzitet u Novom Sadu obaveštava fakultete u svom sastavu da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ne raspolaže u ovom trenutku u svom budžetu sa dovoljno raspoloživih sredstava na poziciji zarada zaposlenih za mesec novembar 2016. godine, usled čega fakulteti Univerziteta u Novom Sadu neće dobiti sredstva za ovu namenu dinamikom koja je uobičajena. Dakle, taj čuveni suficit u budžetu Vlade Republike Srbije pokazao se kao jedna velika laž i evo, nema plata za zaposlene na Univerzitetu u Novom Sadu u ovom trenutku.Pitanje, trenutku.Pitanje, naravno, za Slavicu Đukić Dejanović, zašto jedino njeno Ministarstvo na sajtu Vlade nema navedenu oblast za koju je zadužena, niti bilo kakav kontakt, broj telefona, mejl adresu ili sajt, na kome bi se građani informisali šta ona uopšte radi?I za kraj, veoma važno pitanje za predsednika Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, Rasima LJajića i za premijera Aleksandra Vučića. Naime, u toku je iznošenje završnih reči u postupku protiv generala Ratka Mladića pred Haškim tribunalom. Pošto je ovaj predmet izuzetno važan za nas postavljamo pitanje - šta je država za ovih pet godina uradila da pomogne u pripremanju odbrane generala Mladića?Drugo pitanje - da li je moguće da država Srbija nije uradila ništa kada je u pitanju izuzetno teško zdravstveno stanje generala Mladića i da su ga ostavili na milost i nemilost Haškom tribunalu? Ono što je činjenica je da Rusi u ovom trenutku pokušavaju da pomognu Mladiću, a da za njega ništa ne radi država Srbija. Hvala.Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, postavljam pitanje Vladi i Ministarstvu finansija

Bez povećanja broja prosvetnih inspektora i prosvetnih savetnika, a i kabinetne nastave, nemamo kvalitetnu nastavu i dobre uspehe u obrazovanju. Hvala.

Pitanje upućujem predsedniku Vlade.Pre dva dana smo imali raspravu u parlamentu o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu i razgovarali smo o nekim predlozima koje je Poslanički klub Demokratske stranke dao u amandmanima koje je podneo, a ti amandmani se tiču, pre svega, učeničkog standarda i podsticaja razvoja najtalentovanijih đaka u Republici Srbiji. u stvari, saglasnost premijera da je to vrlo važna tema i da ćemo zajedno raditi na nalaženju tog problema. Međutim, očigledno je da smo jutros dobili informaciju da amandmani nisu prihvaćeni. Želim da postavim pitanje - šta je to što Vlada planira u narednoj godini u vezi sa ovim važnim pitanjima?Mi smo istakli da smo, evo i danas, pred raspravom u pojedinostima o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, istakli da taj budžet predstavlja projekciju u odnosu na ostvarenje iz 2016. godine, ali da je on održiv jedino pod uslovom da imamo održivost života u Srbiji. Ta održivost će se obezbediti ukoliko investiramo u najmlađe. Mislim da je važno istaći upravo to, šta smo mi želeli sa ovim predlozima amandmana, a to je da smo svesni da je jutros puno roditelja u Srbiji poslalo decu u školu bez doručka.Nažalost, velika nepravda koja boli sve nas i mislim da je važno da tražimo načine na koje ćemo obezbediti svakom detetu u Srbiji besplatni obrok, svakom školskom detetu, i to je moguće realizovati i kroz ovakav naš predlog od izdvajanja šest milijardi dinara za 850.000 dece, s tim da je to moguće uraditi i u skladu sa projektovanim budžetom, jer smo predložili da se skinu sredstva, a imali smo tu primedbu da nema pozicije koju smo naveli sa kojih se može skinuti. Mogu se skinuti sredstva sa subvencija javnim preduzećima. Čak smo istakli, prepoznajući važnost te teme, jer to nije pitanje sujete da li će se prihvatiti naš amandman, nego načina na koji će se rešiti ta važna tema. Mi smo predložili da i Ministarstvo i predsednik Vlade i stručne službe nađu načina i predlože sopstveni amandman i kroz amandman koji bi ova Skupština prihvatila.Nadam se da se svi poslanici u ovoj sali slažu sa potrebom da rešimo taj problem i ovo je ta vrsta poziva predsedniku Vlade i svim resornim ministrima da nađu rešenje, ali i odgovore na ovo pitanje – šta je to što će biti politika Vlade u narednoj godini da bi pravili standard svih učenika u srednjim i osnovnim školama u Srbiji?Drugi amandman koji je takođe naišao na odobravanje i slaganje sa njegovom suštinom, to je podsticaj najtalentovanije dece, dece koja nose ogroman potencijal, jer tu smo želeli da napravimo jedan jedinstven pristup u kome ćemo podržati i sve one koji imaju i manje sposobnosti, ali i zaslužuju makar toliku pravdu da imaju osnovno za život, makar jedan obrok.S druge strane, potrebno je investirati dovoljno za onu najtalentovaniju decu, koja kroz veća izdvajanja, dakle, predložili smo izdvajanja od dve milijarde više od predviđenih izdvajanja, mogu kroz Fond za inovativne delatnosti dobiti podršku za ostvarenje i svojih znanja i za podsticaj tih znanja.Svesni smo i toga da zbog trenutne situacije u prosveti mnoga deca sa ogromnim potencijalom ne budu prepoznata na pravi način, na pravi način selektovana i mislim da tu strašno gubimo kao društvo. Mislim da je vrlo važno podići taj nivo prepoznavanja svakog deteta, svakog njegovog potencijala i tražiti mogućnosti za ono što je bilo ključno u ovoj raspravi, a to je da smo rekli da s obzirom na veliki i rastući javni dug, deset milijardi više u odnosu na period od pre pet godina, moramo da dižemo BDP, a to je jedino moguće kroz korišćenje potencijala svakog čoveka u Srbiji, pre svega investiranja u mlade.Ono što je takođe bitno, naravno da nam sve to utiče i na atmosferu u društvu i smanjenje našeg potencijala i atmosfera i u političkog životu. Česte diskvalifikacije svojih političkih protivnika i svedoci smo da svakodnevno i u ovoj sali, ali i u javnosti Srbije, imamo govor koji nije dostojan i ovog parlamenta i ovog društva i mislim da zajedno moramo na tome da radimo. ima narodni poslanik LJupka Mihajlovska. **Ljupka Mihajlovska** Hvala.Prvo pitanje upućujemo predsedniku Vlade Aleksandru Vučiću – zbog čega predsednik Vlade vređa poslanike opozicije i sve one koji iznose argumente i mišljenja suprotna njegovim kada god poseti Narodnu skupštinu?Premijer je na sednici 5. decembra 2016. najgrublje vređao poslanike DJB, kao i poslanike drugih opozicionih stranaka, a predsednica Skupštine niti ga je opomenula, niti dozvolila ostalima da odgovore na uvrede.Zahtevamo da nam predsednik Vlade odgovori na sledeća pitanja. Šta je hteo da kaže kada je izgovarao sledeće – uskoro vam stiže druga vrsta pomoći da vas oslobodi ovih teških dužnosti, to je nešto što se kupuje na trafici, ne znam gde se kupuje, nisam to probao u životu? Da li predsednik Vlade misli da su reči – pričate gluposti, pričate besmislice, vi ste lažovi, argumenti? Zašto ponavlja neistine da su poslanici DJB bilo koga psovali, vređali ili pljuvali? I na kraju, zbog čega je predsednik Vlade vređao građane Čačka, Užica, ismevajući način na koji akcentuju reči kada govore?Poslanici pokreta DJB nikoga ne vređaju, što se jasno vidi iz stenograma. Zbog čega premijer to radi i da li time pokušava da prikrije sopstvenu slabost, nervozu, nedostatak argumenata i znanja za vršenje važne funkcije koju obavlja?Naredno obavlja?Naredno pitanje je za gospodina Mladena Šarčevića, ministra prosvete. Zbog čega je došlo do kašnjenja priliva budžetskih sredstava za zarade zaposlenih na svim državnim univerzitetima u Srbiji za novembar 2016. godine? Univerziteti su dobili informaciju da Ministarstvo prosvete nema dovoljno sredstava za isplatu zarada zaposlenih za novembar. im je i to da je neophodno da za ovu namenu obezbede nedostajuća sredstva iz tekuće budžetske rezerve budžeta Republike Srbije. Da li znate da ste ovim doveli zaposlene u situaciju finansijskih prekršaja, jer zbog kašnjenja isplata nisu u mogućnosti da izmire obaveze plaćanja mesečnih troškova, a posebno oni koji svoje kreditne rate vezuju za datum isplate zarada?Zahtevam odgovor - zbog čega je došlo do ove situacije i ko je za to odgovoran? Takođe, pitanje za ministra prosvete, gospodina Šarčevića. U članu 8. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja definisano je da osoba koja obavlja obrazovno vaspitni rad mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi, u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi. Navedene discipline su i pre donošenja Zakona o osnovama sistema bile deo studijskih programa, jer se najveći broj studenata i opredeli da nakon studija radi u nastavi.S tim u vezi, ove discipline, odnosno ove predmete su pohađale generacije koje su upisale studije školske školske 2006/07, 2007/8 i 2008/09 godine. Ipak, zbog sistematizacije bodova koje je fakultet sproveo u tome, ove generacije nemaju pravo da pristupe ispitu za licencu za rad u nastavi. Generacije koje su upisale studije nakon 2009. godine, iako slušaju i polažu iste predmete, imaju pravo da pristupe ispitu samo zbog drugačije usklađenog sistema bodovanja.Primera radi, Fakultet muzičke umetnosti je 18. februara 2016. godine poslao dopis pojedinim muzičkim školama da planira tokom letnjeg semestra, školske 2015/16, da organizuje posebnu nastavu iz navedenih disciplina, uz obrazloženje da studenti spornih generacija nisu stekli odgovarajuće obrazovanje iz navedenih disciplina. Činjenica je ta da studenti jesu imali obrazovanje iz tih disciplina jednako kao i generacije pre i posle njih, ali da ih fakultet nije bodovao na isti način.Zbog ovo nije rešeno tokom studija i zašto studenti nisu imali informaciju da će ponovo morati da polažu ove predmete? Zašto Ministarstvo nije blagovremeno reagovalo u korist tadašnjih studenata kada su upisivali master program i omogućili im da nadoknade bodove na master studijama? Zašto je Fakultet muzičke umetnosti pokrenuo ovo pitanje šest godina nakon završetka studija, tzv. spornih generacija, i sada studenti moraju da plate između 20 i 40 hiljada dinara za predmete koji su već slušali i platili i položili? Ko je odgovoran za ovu neviđenu diskriminaciju tri generacije studenata?Na kraju, pitanje za ministra zdravlja gospodina Lončara. Republički fond za zdravstveno osiguranje usvojio je novi Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju, koji je stupio na snagu 15. decembra 2016. godine. Ovaj Pravilnik je, kao ni jedan do sada, ograničio pravo na tzv. banjsko lečenje osoba sa invaliditetom. Ovaj Pravilnik uskratio je banjsko lečenje osobama koje imaju mišićnu distrofiju.Nadam se da ministar zna da je distrofija najčešće progresivna bolest i da je rehabilitacija ovih osoba zapravo njihov jedini lek. Novi Pravilnik omogućava banjsko lečenje osoba koje imaju distrofiju o trošku fonda svega jednom u tri godine. Zbog čega osobe sa invaliditetom nemaju pravo na banjsko lečenje bar jednom godišnje, kada dobro znate da fizikalna terapija u domovima zdravlja nije dovoljna, niti pruža adekvatne oblike rehabilitacije? Ko se leči u srpskim banjama?Zahtevam odgovore - koliko je osoba tokom 2016. godine podnelo zahtev za banjsko lečenje? Koliko je odobreno, a koliko odbijeno? Strukturu bolesti osoba koje su dobile pravo na banjsko lečenje o trošku fonda, dužinu trajanja rehabilitacije i koliko su stvarni kapaciteti banjskih lečilišta? Kolika su sredstva izdvojena za ove namene u 2016. godini? Hvala.Reč ima narodni poslanik Vojislav Šešelj. **Vojislav Šešelj** Dame i gospodo narodni poslanici, ja imam jedno pitanje za dva ministra, za ministra unutrašnjih poslova i za ministra inostranih poslova.Prošlo je već mnogo vremena, više od mesec dana, od kad je uhapšena grupa državljana Republike Srbije u Crnoj Gori pod lažnim optužbama za terorizam, pa su onda trojici ostavili krivično delo terorizma, a četvoro pustili dok je dobilo prekvalifikaciju u kriminalno ili neprijateljsko udruživanje.Očigledno je već u prvom momentu da je to sve bila režija režima Mila Đukanovića,

kad ga je uhapsila 19. oktobara 2016. godine i odvela u Novi Sad na ispitivanje. Sve što je rekao njima, rekao je i meni. Istog su ga dana pustili na slobodu, zapretivši mu da ne sme davati izjave medijima, niti se javno obraćati.Pošto on ne sme davati izjave medijima, ja smem. Znam celu priču o tom slučaju. Izvršilac Mila Đukanovića je bio izvesni Mirko Velimirović iz Zubinog Potoka, dobio je novac da okuplja srpske patriote iz različitih organizacija i da ih upućuje da budu na demonstracijama u Crnoj Gori. Niko od njih nije otišao sa oružjem i niko nije pomenuo oružje. Niko nikada nije pomenuo generala Dikovića i niko nije pomenuo ovog Aleksandra Sinđelića koji se naknadno pojavio kao navodni svedok saradnik.Dakle, ljudi su jednostavno navučeni da odu. Nisu svi koji su otišli na taj način, čiji je put finansirao Mirko Velimirović, uhapšeni. Neki su se vratili, neke nisu ni tražili. Odabrali su jednu grupu i sada na tome pokušavaju da režiraju proces.Diković se izgleda tamo zatekao slučajno, Dikić, bivši komandant Žandarmerije, teško bolestan od raka pankreasa, poslednje dane da provede pored moštiju Svetog Vasilija Ostroškog u Ostroškom manastiru.Sada

u Podgoricu dovodi Aleksandar Sinđelić, kao svedok saradnik, a nije ni uhapšen bio. Našli su ga ove - e, sada ćeš ti lepo da odigraš ulogu svedoka saradnika i da pričaš sve što je istraga protiv dvojice Rusa, i to sam ispitivao. Najviše dana sam na tome proveo. Ti Rusi uopšte ne postoje pod onim imenom i prezimenom. U Srbiji u relevantno vreme nije bilo Rusa. Ako slučajno u Rusiji postoje ljudi sa tim prezimenom, onda su to ljudi koji nemaju nikakve veze sa ovim slučajem i to se može lako dokazati.Ne znam zašto ruska diplomatija još uvek ćuti i ne iznosi u javnost da su ovo lažna imena i lažne optužbe, ali moja je dužnost kao narodnog poslanika i srpskog patriote da sve ono što sam saznao saopštim Narodnoj skupštini i srpskoj javnosti, da postavim pitanje ovim ministrima, jer će oni snositi direktnu odgovornost za učešće u ovoj velikoj zaveri protiv srpskog naroda. Ovo je zavera i protiv Srbije i protiv Rusije. Da je Rusija htela da ukloni Đukanovića, ima stotine metoda da ga oduva, da ga mrak proguta, a ne da kupe ljude ovako pred penzijom, ljude penzionere i starice da idu tamo da ga obaraju. li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi obaveštenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč ima narodni poslanik Miodrag Linta. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ja bih postavio dva pitanja Ministarstvu spoljnih poslova i dva pitanja ministarki Mihajlović i ministru Vulinu.Što se tiče Ministarstva spoljnih poslova, pitanja će se odnositi na situaciju u Hrvatskoj. Brojne situacije pokazuju da se u Hrvatskoj odvija otvoreni proces rehabilitacije ustaštva i ustaške ideologije i da hrvatsko društvo nema snage da se suoči sa svojom zločinačkom prošlošću iz vremena Drugog svetskog rata i iz vremena devedesetih godina.Značajan doprinos tome procesu daje, nažalost, hrvatska predsednica Kolinda Grabar Kitarović, jedan broj hrvatskih političara, ali i jedan broj javnih ličnosti, sportista, pripadnika katoličke hijerarhije, umetnika i drugih.Naveo bih samo nekoliko primera, šovinističkoga i profašističkog, ponašanja hrvatske predsednice. Kolinda Grabar Kitarović je, nedavno, prilikom posete u Kanadi se slikala sa ustaškom zastavom i nakon povratka izjavila šokantnu izjavu da ona u tome ne vidi ništa sporno.Zatim, hrvatska predsednica ide redovno na poklonjenje streljanim ustaškim zločincima u Blajburg i tamo polaže cveće na jednu spomen ploču na kojoj se nalazi ustaška šahovnica i na i na toj ploči piše – u čast i slavu poginulim hrvatskim vojnicima.Hrvatska predsednica je izjavila da obožava da sluša, glavnu zvezdu na hrvatskoj estradi, proustaškog pevača Marka Perkovića Tomsona, koji peva o klanju Srba. Hrvatska predsednica nije osudila nedavno paljenje srpske zastave u u Glini, čime se otvoreno poziva na linč preostalih Srba u Hrvatskoj.Hrvatska predsednica, kao vrhovni komandant hrvatskih oružanih snaga, nije osudila misu koju je služio vojni vikar Treće gardijske brigade. Konačno. najnoviji događaj, jeste činjenica da se hrvatska predsednica nije usudila podizanje spomen ploče sa ustaškim pozdravom u centru Jasenovca, čime je direktno uvredila stotine hiljada ubijenih Srba, Roma i Jevreja u zloglasnoj NDH.Postavio bih, prvo pitanje Ministarstvu spoljnih poslova – kada će naše Ministarstvo uputiti najoštriji protest hrvatskoj strani, u kome će izneti sve ove činjenice i tražiti da Hrvatska započne proces suočavanja sa svojom prošlošću?Takođe, drugo pitanje – kada će naše Ministarstvo spoljnih poslova poslati oštar protest predsedniku Evropske komisije, predsedavajućem Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta, šefu grupacije Evropske narodne partije, čija jedna članica i Hrvatska Demokratska zajednica i zatražiti da institucije Evropske unije konačno pošalju jasnu poruku zvaničnom Zagrebu da je ovakvo ponašanje neprihvatljivo i da Hrvatska izaziva nemir, nestabilnost i širi mržnju u ovome regionu?Postavio bih, takođe, dva pitanja Ministarstvu rada, zapošljavanja, socijalna i boračka pitanja i Ministarstvu građevinarstva, odnosno gospođi Mihajlović i gospodinu Vulinu, vezano za problem 530 porodica, korisnika SIR programa.Naime, u Srbiji imamo oko 3.500 izbegličkih porodica koje su rešile svoje stambeno pitanje. Tri hiljade porodica je dobilo pravo da otkupi svoje stanove po Zakonu o izbeglicama, ali, nažalost, 530 porodica to pravo nije dobilo, a oni žive u sedam gradova. To su gradovi Niš, Čačak, Valjevo, Kragujevac, Kraljevo, Pančevo i opština Stara Pazova.Mislim Pazova.Mislim da se radi o jednoj velikoj nepravdi, da 530 izbegličkih porodica i jednim delom porodica domaćeg stanovništva nemaju pravo na otkup svojih stanova i čekaju da se ta nepravda ispravi punih osam

o izbeglicama i da te porodice konačno dobiju pravo otkupa i da znaju da žive u svojim stanovima? Na taj način bi bila ispravljena višegodišnja nepravda prema tim porodicama. Hvala. se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici – prof. dr Žarko Obradović i Nada

i Milesa Marjanović, Vera Savatović, Ivan Prvulović, Olivera Ružić Poparić, Slavica Manojlović i Irena Injac, viši savetnici u Ministarstvu finansija.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Dušan Pavlović, Boško Obradović, Srđan Nogo, Saša Radulović, Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Zoran Živković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Radoslav Milojičić, Miroslav Aleksić, dr Sanda Rašković Ivić, Vladimir Đurić, Nenad Božić, Zoran Krasić, Božidar Delić, Dejan Šulkić, Gorica Gajić, Milan Lapčević, LJupka Mihajlovska, Marija Janjušević, Nataša Jovanović, Dubravko Bojić, Vjerica Radeta, Jovo Ostojić, Marina Ristić, LJiljana Mihajlović, Milorad Mirčić, Sreto Perić, Aleksandra Belačić, mr Marko Milenković, Miljan Damjanović, Nikola Savić, Momčilo Mandić, Miroslava Stanković Đuričić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović,

Vladimir Đukanović, Srbislav Filipović, Marko Parezanović, Krsto Janjušević, Nenad Konstantinović, Goran Ješić, Nada Lazić, mr Goran Čabradi, Zdravko Stanković, Nenad Čanak, Branka Stamenković, mr Jasmina Nikolić, Đorđe Vukadinović, Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek, Aleksandra Čabraja, dr Ana Stevanović, Zoran Radojičić, Petar Jojić, Tomislav LJubenović, Miloš Bošković, Vesna Nikolić Vukajlović i Nemanja Šarović, kao i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na naziv Glave I i član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 1. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Predstavnik predlagača je na sednici Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Aleksandra Tomić. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege poslanici, vreme je da sada objasnimo zbog čega je došlo, u stvari do amandmana koji se odnosi na smanjenje planiranih sredstava koja se odnose na budžet Narodne skupštine.Pre nego što krenem, da obrazložim celu priču proceduru kako je došlo u stvari do ovog amandmana, koji je, na kraju krajeva, Vlada usvojila. Treba reći da je nalogodavac praktično za realizaciju budžeta generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srbije. Ona, po funkciji, sa svojom službom, jednostavno radi predlog budžeta za sledeću godinu. Naravno da niko od poslanika ne ulazi u te predloge i, jednostavno, podržava ono što generalni sekretar daje na Administrativni odbor kao svoj predlog. Po tom predlogu, je u najboljoj nameri, generalni sekretar želeo da određene stavke poveća, u iznosu od 500 miliona, miliona, u odnosu na prošlu godinu, koji bi se odnosili na rekonstrukciju objekata Narodne skupštine, s obzirom da smo u saradnji sa Nemačkom Razvojnom agencijom GIZ prošle godine dobili energetske pasoše i ne samo za ovu zgradu, nego i za zgradu Palate Srbije i za zgradu Predsedništva Srbije, i u nameri da se neke nove investicije uvedu, kada je u pitanju i oprema i ono što se odnosi na edukaciju zaposlenih, došlo se do toga da jednostavno takav predlog otišao na Vladu. Vlada je usvojila taj predlog, ali s obzirom da su sve institucije i sva ministarstva revidirali svoje predloge u cilju, praktično, štednje i smanjenja svojih zahteva, mislim da je tu jedna, možda, neinformisanost bila da postoje neki drugi izvori finansiranja kada su u pitanju investicije u rekonstrukciju javnih zgrada koje postoje sada kroz određene linije KFV, odnosno Nemačke banke, koja praktično ima otvorene projekte za rekonstrukciju javnih zgrada. Onda se došlo, otprilike, zajednički sumiranjem rezultata i sa generalni sekretarom da bi na Odboru za finansije mogli da predložimo da određena ušteda od 400 miliona, a opet 100 miliona veći predlozi da budu nego prošle godine, da se revidiraju kroz amandman Odbora.Takav amandman, kao predsednik Odbora sam predložila, skupštinska većina je to usvojila i ovim suštinski mi nalazimo određena rešenja u samom budžetu kojima možemo mnogo toga da uštedimo, ali opet i da realizujemo mnogo toga.I ono što smo videli da je jedna nelogičnost, a to je recimo, da zaposleni u Skupštini Srbije trebaju da imaju određene sertifikate po pitanju zakonskih predloga, a da suštinski službe ovde koje donose i koje pomažu donošenje zakona mnogo bolje znaju nego određene institucije koje se bave edukacijom izdavanja tih sertifikata. Skupština kao i druge institucije zadužena je da plaća te licence. Smatrali smo za potrebno da i u tom delu te određene licence budu manje finansirane nego pre.Znači, određene su štednje u u nameri da se investira, mnogo više kada je u pitanju zgrada, kad je u pitanju oprema su izvršene, s tim da je budžet u svakom slučaju manji nego što je projektovan 2012. 2012. godine. Prema tome, članovi Odbora kojima je ovo predloženo su prihvatili ovakav amandman, ministar Vujović je prihvatio ovaj amandman, ne mešajući se praktično u predloge narodnih poslanika. Hvala.

Poštovani građani Srbije, na ovom amandmanu možemo da vidimo svo licemerje Vlade Republike Srbije, na čelu sa Aleksandrom Vučićem.Šta zapravo stoji iza ovog amandmana koji je predložio Odbor za finansije? Stoji priča o uštedama Narodne skupštine Republike Srbije, dok za to vreme Vlada Republike Srbije povećava svoj budžet za milijardu i 600 miliona dinara.Dakle, dinara.Dakle, Odbor za finansije, vladajuća većina na čelu sa SNS otima iz budžeta Narodne skupštine i dalje ponižava Narodnu skupštinu 400 miliona dinara, između ostalog i za nagrade zaposlenima, a sebi Vlada Republike Srbije dodeljuje dodatnih milijardu i 600 miliona dinara.Zašto je ovo dodatno veliki skandal? Iz vrlo jednostavnog razloga što je ovaj budžet Narodne skupštine morao biti tema dnevnog reda Administrativnog odbora. Na Administrativnom odboru Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe naprednjaka, kao predsednik Administrativnog odbora nije ni otvorio raspravu na ovu temu, zabranio je reč svim poslanicima opozicije i čak i što je poseban skandal nije dao reč ni generalnom sekretaru da obrazloži predlog skupštinskog budžeta.Na kraju svega toga Odbor za finansije, iza koga stoji Aleksandar Vučić, jer on stoji iza svega što vi radite, smanjuje budžet Narodne skupštine Republike Srbije za 400 miliona dinara, a povećava budžet Vlade Republike Srbije za milijardu i 600 miliona dinara.To su uštede u gledanju SNS. Ponizi Narodnu skupštinu, a daj više para Vladi Republike Srbije. Što niste ukinuli državne agencije, što ste obećali u vašim predizbornim obećanjima? Što niste otpustili vaše partijske parazite koje ste zaposlili u državnu administraciju? Nego uzimate od Narodne skupštine Republike Srbije i dajete Vladi Republike Srbije. E, to je skandal koji stoji iza ovog amandmana.Najveći je skandal što time direktno udarate na ove sjajne ljude koji rade u stručnim službama Narodne skupštine i smanjujete sa pozicija njihovih nagrada i na svaki način ponižavate Narodnu skupštinu. Sramota je kakve plate imaju zaposleni u Narodnoj skupštini, sramota je kako se odnosite prema zaposlenima u Narodnoj skupštini i kako ih ne uvažavate. Na kraju, još uzimate 400 miliona dinara iz budžeta Narodne skupštine.Zašto sve to radite, to ću da otkrijem. To radite da bi sva politička moć bila prebačena u Vladu Republike Srbije i u ruke jednog čoveka Aleksandra Vučića, a da bi Narodna skupština kao najvažnija državna institucija bila ponižena, bila urušena, bila ismejana i na svaki drugi način ovde dalje derogirana.Ovde se postavlja ključno pitanje – da li je Vlada Republike Srbije izabrala nas narodne poslanike ili smo mi u Narodnoj skupštini Republike Srbije oni koji biraju Vladu i koji kontrolišu Vladu? Dakle, neće Vlada vladati Narodnom skupštinom i to je ono što želimo da vam ukažemo. Zato smo protiv ovog vašeg amandmana. **Veroljub Arsić** Pravo na repliku, narodna poslanica Aleksandra Tomić. Zahvaljujem predsedavajući.Vlada ne vlada Skupštinom, ali biste vi da vladate Vladom gospodine Obradoviću, Nije niko uzeo 400 miliona, nego je predložio 500 miliona veći budžet. Traženo je više za određene investicije. Ostavljeno je 100 miliona više, a 400 miliona će se iz drugih vidova finansirati u rekonstrukciju zgrada, opreme i edukaciju zaposlenih.Prema tome, vaša opsednutost gospodinom Vučićem prelazi već u patologiju. Hvala.(Boško

Poštovani predsedavajući, hvala na mogućnosti da odgovorim na ovu zaista nepotrebnu vrstu diskvalifikacije. Niko ovde nije opsednut Aleksandrom Vučićem, nego je Aleksandar Vučić opsednut time da nema opozicije. On bi najviše voleo da opozicije u Narodnoj skupštini nema. On čak hoće i vanredne parlamentarne izbore, da izbaci opoziciju iz Skupštine.Dakle, ko je kime opsednut, to možemo da raspravljamo, ali to nije tema. Tema je zašto pljačkate budžet Narodne skupštine? Zašto uzimate od zaposlenih u Narodnoj skupštini? Zašto ne nagrađujete zaposlene u stručnim službama koji dobro rade svoj posao, nego te pare prebacujete Vladi Republike Srbije?Gospodine ministre, ni vi niste odgovorili na moje pitanje koje vam postavljam četiri dana ovde. Odkud milijardu i 600 miliona dinara više koje izdvajate za Vladu Republike Srbije? Gde su vam uštede u Vladi Republike Srbije? Što niste ukinuli nepotrebne agencije, nego smo mi sada opsednuti Aleksandrom Vučićem.Ne, mi kažemo da Aleksandar Vučić krši svoja predizborna obećanja. Rekao je ukinuće nepotrebne agencije, niste ukinuli ni jednu. Rekao je neće smanjiti penzije, smanjili ste penzije. Rekao je uhapsiće kriminalce, nema ni jednog u zatvoru na osnovu pravosnažne presude.Dakle, Aleksandar Vučić laže, daje lažna predizborna obećanja i to je istina, a posao opozicije je da kritikuje vlast. Nećete nas ućutkati ma koliko nam dobacivali, ma koliko pokušavali da ućutkate vlast opozicije u Narodnoj skupštini to nećete uspeti. Naša je obaveza, građani su nas birali zbog toga da vas kritikujemo, a vi morate da se naučite demokratiji. Demokratija znači vi ste vlast, mi smo opozicija. Vi nešto radite, mi to pratimo i kritikujemo kažem vam prostu stvar, vratite pare Narodnoj skupštini i uštedite u Vladi Republike Srbije kojoj ste dali milijardu i 600 miliona.

hrvatski poslanici u Skupštini Kraljevine Jugoslavije. Oni su mislili da se nalaze i dalje u parlamentu austrijskom ili mađarskom, a tamo su imali običaj da pošto se nalaze u tuđinskoj državi, viču, galame, udaraju u klupe i na svaki mogući način da onemogućavaju rad sednice. Onda su taj mentalitet preneli i u Skupštinu Kraljevine Jugoslavije, ne shvatajući da je Jugoslavija i njihova država.Na isti način se danas ponašaju i pojedini poslanici udružene opozicije koji ne shvataju da je Srbija između ostalog i njihova država i da nema potrebe da se ponašaju na krajnje necivilizovan način.Što se tiče sednice Administrativnog odbora, ponašali su se svi ti iz te tzv. udružene opozicije onako kako je pisao Jovan Dučić, vikali, pretili, psovali, unosili se u lice, bukvalno tražili fizički incident.NJima nije trebala rasprava o skupštinskom budžetu, niti je njih skupštinski budžet interesovao, niti je njih interesovala tačka dnevnog reda. NJih je interesovalo da naprave problem meni kao predsedniku Administrativnog odbora, da naprave incident i da kažu kako Narodna skupština ne može normalno funkcioniše, a da odgovornost za to ima najveća parlamentarna stranka parlamentarna stranka SNS.Što se tiče skupštinskog budžeta, skupštinski budžet je pripreman minuciozno, detaljno u stalnim konsultacijama sa Ministarstvom finansija. Predlog skupštinskog budžeta, koji je razmatran na sednici Administrativnog odbora, je urađen u limitima koje nam je dalo Ministarstvo finansija.Nakon toga, gospođa

i ja seli smo i dogovorili da možemo dodatno da smanjimo skupštinski budžet za 400 miliona dinara, a da ne dovedemo u pitanje normalan rad Narodne skupštine.Šta smo predvideli za tih 400 miliona dinara, da bi građani Srbije znali? Kada je između ostalog 5. oktobra 2000. godine paljena zgrada Narodne skupštine, ona je nakon toga jednim delom renovirana, ali još uvek postoje podrumske prostorije, ovde u ovoj zgradi u kojoj mi vodimo sednice, koje su ne renovirane, koje su i dalje spaljene, neupotrebljive.Konferencijski

iz stranke bivšeg režima. On je napravio ovaj konferencijski sistem koji imamo. Ko je tu, koliko para uzeo, ko se s kim, što bi rekao narod utalio, ja o tome uopšte neću da govorim.Činjenica je da konferencijski sistem ovde u sali Narodne skupštine ne funkcioniše na najbolji mogući način, ali mi smo rekli, budući da država štedi, sve ono što nije najneophodnije, a što će i dalje omogućiti normalan rad Narodne skupštine, to da uđe u skupštinski budžet i Odbor za finansije je predložio amandman da se budžet Narodne skupštine smanji za dodatnih 400 miliona dinara. To će omogućiti poslanicima, koji su na platnom spisku Narodne skupštine da primaju plate, zaposlenima u Narodnoj skupštini da primaju plate, sednice da mogu da se odvijaju i da ne bude nikakvih problema u normalnom funkcionisanju parlamenta.Da li bi bilo bolje da nam je ostalo tih 400 miliona dinara, pa da završimo renoviranje i onih zgrada, odnosno delova zgrade koji nisu renovirane? Pa, bilo bi bolje, imajući u vidu činjenicu da je Dom Narodne skupštine od 1984. godine spomenik kulture od nacionalnog značaja. Planirano je bilo da se izvedu i određeni arhitektonski, odnosno građevinski radovi, koji nisu ni malo jednostavni i koji mnogo koštaju i toga smo se odrekli. Ali, sve to ne dovodi u pitanje normalan rad Narodne skupštine.Ja uopšte ne razumem gospodina Boška Obradovića zašto je toliko zabrinut za budžet Narodne skupštine. Gospodine Obradoviću, sve dok ste narodni poslanik vi ćete imati redovnu platu, vaša plata neće biti manja, imaćete sve moguće privilegije koje imaju i drugi narodni poslanici i nemojte da se brinete oko toga da će vam biti umanjena plata ili da će vam plata biti ukinuta. To što je skupštinski budžet smanjen za 400 miliona dinara to ni na koji način neće ugroziti funkcionisanje narodnih poslanika, niti će ugroziti funkcionisanje službe Narodne skupštine koja pomaže svima nama da bi smo se što kvalitetnije pripremili za rad Narodne skupštine. I evo time da završim. Pošto je o tome bilo mnogo reči.Što se tiče sednice Administrativnog odbora, na kojoj se traži moja smena, pre neki dan udružena opozicija Srbije je održala zajedničku konferenciju za novinare i ponovo izrekla niz neistina o tome kako ja navodno neću da zakažem sednicu Administrativnog odbora. Hoću i nije mi nikakav problem. Odmah ću je zakazati u roku od 10 minuta, samo tražim po članu 71. Poslovnika da zahtev za sazivanje sednice potpiše šest članova Odbora, zato što zamenik člana Odbora člana menja samo na sednici, ne menja ga u drugim njegovim aktivnostima. Ako mi pronađete član Poslovnika u kome piše da zamenik člana menja člana u svim njegovim pravima i obavezama, ja vas samo molim da mi kažete koji je to član Poslovnika i da prestane više sa tim licemerjem - kada se pozivate kada se pozivate na Poslovnik onda je kriv onaj koji vam ne da reč po Poslovniku, kada nemate neko pravo po Poslovniku onda ne valja Poslovnik.Znači, ili tražite da se primenjuje Poslovnik ili tražite da se Poslovnik ne primenjuje. **Veroljub Arsić** Kolega Martinoviću,

slobodno pričajte, nemam nikakav problem sa tim, samo tražim da se primenjuje Poslovnik, ništa drugo.(Boško

mogu ja da govorim ili ja ne smem nikada da govorim? Pretpostavljam da sam poslanik kao i ovi koji su malo bučni i viču itd. i glasniji su.Dakle, sve što je rekao poslanik Aleksandar Martinović apsolutno mogu da stanem iza toga i ne treba da ponavljam njegove reči.Očigledno je da govornik koji je pokušao da obrazlaže svoj amandman ne govoreći uopšte o svom amandmanu, ali to je opet pitanje pripreme i znanja uopšte o Predlogu zakona o budžetu, želeo u stvari ponovo da govori i o premijeru Aleksandru Vučiću i onome što je njemu najdraže ne razlikujući uopšte generalnu debatu i debatu po amandmanima.Dakle, želim zbog javnosti, ne zbog govornika koji je maliciozan i koga uopšte i ne interesuje istina, da funkcionisanje parlamenta Republike Srbije apsolutno smanjenjem stavki koje smo nas nekoliko seli i uradili i pridružili se merama uštede uopšte čitave Vlade Republike Srbije,

poslanici koji su ovde zaposleni dobiće platu, tako će dobiti i poslanici koji se bune svoju platu, dobiće svoje paušale, moći će da putuju, zaposleni će dobijati plate i sistem će ovde savršeno funkcionisati.Tako da ne treba niko od 250 poslanika da bude zabrinut za to.Ono što mene brine, postoji i jedan razlog zašto smo išli na smanjenje ovog budžeta i to sam inicirala lično kao predsednik parlamenta, vrlo ružno pisanje posle održane sednice Administrativnog odbora, ne u toku sednice, neću da zalazim uopšte u to, niti da bude arbitar- da li je bilo dobro ili nije bilo dobro, tu je javnosti i tu su poslanici da kažu svoje, nego šta su pisali pojedini mediji - na šta se troši novac u parlamentu i onda poslanici pojedini, koji danas su bog zna kako zabrinuti za funkcionisanje parlamenta, nisu stali u odbranu dostojanstva parlamenta, nisu održali konferenciju za štampu, nisu meni postavili pitanje kao predsedniku parlamenta – što ne reagujete kada se piše o parlamentu na vrlo maliciozan način. Ne piše se da mi idemo na službena putovanja da bi se bavili parlamentarnom diplomatijom, da bi jačali bilateralne odnose sa nekim državama, nego se večito piše da poslanici idu negde da bi se bahatili, da bi se provodili. Niko ne kaže da su naše plate najmanje plate u čitavoj Evropi i da se to pohvali, da 10 godina ovde nisu povećavane plate poslanika. Niste to nikada rekli zato što ste maliciozni, zato što nećete da govorite i branite parlament svaki put kada treba.Što se ne javljate, što ne držite konferencije za štampu kada se o parlamentu piše na najniži mogući neću podići plate sigurno. Ja ne podižem plate, niti je to potrebno u ovom vremenu kada ljudi jedva sastavljaju kraj sa krajem u ovoj državi. Naše plate su sasvim dovoljno. Ja govorim o nečemu drugom, o lažnoj zabrinutosti za dostojanstvo ovog parlamenta, o lažnoj zabrinutosti da li će ovaj parlament funkcionisati, da li može da funkcioniše kada smo se odrekli 400 miliona dinara. Jesmo, odrekli smo. Sistem je vrlo loš ovde, ali mi možemo da radimo i ako malo sačekamo kad pritiskamo dugmeta da li će se javiti šest poslanika u jednom momentu, ili će se javiti pet poslanika u jednom momentu. Mi možemo da radimo i tako.Lažna tako.Lažna zabrinutost. Niko od vas nije prošetao ovim parlamentom da vidi na šta liči parlament i koliko je i dalje posle 5. oktobra prostorija ovde ostalo izgoreno, kako imamo problem sa strujom. Kada smo obeležavali 80 godina postojanja ove zgrade,

Oko 50 značajnih vajarskih skulptura. Pa, da vidite na šta liči onaj kabinet u kome ja sada radim, koji je spaljen. Baš vas briga gde radite, u kakvom istorijskom zdanju.Dostojanstvo zdanju.Dostojanstvo parlamenta? Dostojanstvo parlamenta neće biti ugroženo sa 400 miliona manje. Dostojanstvo parlamenta je ugroženo time, malicioznošću, nereagovanjem kada pišu o nama da li treba parlament da ima VC ili ne treba da ima VC, da nas pokazuju kao nekoga ko rasipa narodne pare zato što odemo na 24 sata negde da predstavljamo državu i odmah se vratimo.

Onda ću videti da ste zaista zabrinuti za funkcionisanje parlamenta, a ne da li smo mi odlučili da štedimo, zato što vas ta činjenica očigledno boli, da može da se štedi na svakom mestu.I da, naravno, sve radimo

i ne vidim kakav vi problem imate što mi imamo našeg predsednika. Dok god se u istoriji višestranačkog sistema poštovao predsednik koga su izabrali ljudi, članovi jedne stranke na kongresu, taj je bio predsednik države, vlade, čega god hoćete. Imamo kolege ovde preko puta koji kada su prestali da poštuju svog predsednika, kad su u izbornoj kampanji otišli na fudbalske utakmice i nisu učestvovali u kampanji, on je izgubio. To se nama neće desiti. Jeste, zajedno smo seli i uštedeli smo 400 miliona i građanima Srbije će biti bolje zato što će tih 400 miliona otići u neke druge svrhe kada to bude trebalo. To se zove budžetska rezerva, da vam objasnim.Tako da, ovaj amandman moramo da odbijemo, obrazloženje je potpuno neadekvatno. Ništa nismo čuli, osim nebavljenja politikom, ne suštinom, nego politikanstvom. To je odlika predlagača amandmana. Zahvaljujem.

time što predsednica Skupštine narodne poslanike naziva malicioznim … **Veroljub Arsić** Izvinite, gospođice Jerkov, vratiću vam vreme ako treba. Nije vam govorio predsednik Narodne skupštine, u ovom trenutku vam se obratio kolega narodni poslanik. To morate da znate.Zatražite ponovo reč. Izuzetno sam uvređena kao koleginica narodna poslanica njenim izlaganjem da su ovde neki poslanici maliciozni zato što na sednici, ili ne znam kada, zamišlja da je trebalo da govorimo o skupštinskom budžetu, osim sada ovde, zbog toga što na sednici Administrativnog odbora, na kojoj je trebalo da o tome razgovaramo, nismo imali prilike to da učinimo zbog očigledne namere SNS da prikrije ono što se dešavalo prethodnih dana u Narodnoj skupštini i zbog očigledne namere SNS da između pristojne Srbije, dostojanstva Narodne skupštine, s jedne strane, i kolege narodnog poslanika Marijana Rističevića, izabere kolegu narodnog poslanika Marijana Rističevića, zbog čega je uostalom i naš šef poslaničke grupe, kao i drugi poslanici, isključen sa sednice.Tako da, nije bilo prilike

koleginici Jerkov.Tako da, koleginica Maja Gojković je iznela svoje stanje, a što se tiče dostojanstva parlamenta i toga da li je ono narušeno, problem je u tome što među narodnim poslanicima ne postoji konsenzus kada neko van ove sale počinje da omalovažava i vređa rad narodnih poslanika i rad Narodne skupštine. To je često ostavljeno samo predsedniku Narodne skupštine da se o tome stara i nema solidarnosti svojih kolega iz opozicije.Po Poslovniku, reč ima Vojislav Šešelj.

i vi ste Vuku Draškoviću i Velimiru Iliću uveli narodne poslanike u Narodnu skupštinu, iako ih je odavno srpski narod odbacio na đubrište istorije.Ja tražim da intervenišete svaki put, ovde nikakva udružena opozicija ne postoji. Postoji samo revolt zbog kršenja Poslovnika i onemogućavanja narodnih poslanika da govore na sednici Administrativnog odbora. Ni jedan nije mogao da govori, čak ni poslanici režima nisu mogli da

samo malo. Po članu 103, to ste trebali da uradite dok je gospodin Martinović, tj. odmah posle njegovog izlaganja. U međuvremenu je govorila koleginica Gojković, pa je govorila koleginica

Prvo, ne prijavljuje se u elektronski sistem povreda Poslovnika, to, predsedavajući, valjda znate, nego time što podižemo Poslovnik, moram da vas kritikujem.Drugo, kritikujem zaista vas, vi ne primenjujete Poslovnik, član 27. Ili ste predsedavajući ili niste? Ili ćete dozvoliti poslanicima opozicije da vode sednicu ili bilo ko odve od nas ili ćete primenjivati strogo Poslovnik. Znači, kada se govori o povredama Poslovnika, mora se govoriti striktno se govoriti striktno gde predsedavajući može samo da povredi Poslovnik i suštinu nekog člana. Znači, vi ste prekršili ozbiljno ovaj Poslovnik. Neću tražiti da se glasa o tome, ali ne možete da dozvolite poslanicima da pričaju sada o nečemu što je bilo pre deset dana.Znači, ili budite pravi predsedavajući ili nemojte da vodite sednicu, potpuno je svejedno, ima nas dovoljno, tu je i potpredsednik često stanem ispred poslanika kada su ugroženi i kada je to manjina, jer hoću da ih branim. Ali, ovoga puta su poslanici koji hoće da govore o budžetu u manjini, a mnogo su glasniji oni koji neće da govore. Molim vas da uspostavite red i da primenjujete mere. Kad god se neko javi za povredu Poslovnika a ne govori o tome, po članu 27, vi ste dužni da primenjujete mere i da im oduzimate po dve minute. To boli, ali jedino onda hoće da govore o budžetu. Hvala vam.

povređen je član 106. Poslovnika o radu Narodne skupštine, koji kaže – niko ne može da prekida govornika, niti da ga opominje, da niko ne sme da dobacuje, odnosno ometa govornika na drugi način, kao i na svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora. I vi ste bili dužni, gospodine Arsiću, da opomenete Aleksandra Martinovića koji je konstantno dobacivao prof. dr Vojislavu Šešelju. Vi ste to čuli, to je bilo očigledno, i to upravo pokazuje taj najveći problem u Narodnoj skupštini, a to su dvostruki aršini koji se primenjuju. To je činjenica, da vi čak ni ovaj ovako nakaradan Poslovnik niste u stanju da tumačite ni adekvatno, niti ste u stanju da ga tumačite na isti način prema svima.Mi smo maločas čuli od predsednika Narodne skupštine kako samo predsedavajući može da povredi Poslovnik. Ja veću besmislicu odavno nisam čuo. Ako je tako, zašto onda narodnim poslanicima izričite opomene? Kad neko nešto uradi, vi lepo uzmete pa izričite predsedavajućem. Problem je u tome što vi ne možete da radite šta želite. Sad kada je trebalo da mi date reč, vi ste resetovali sistem, jer sam ja bio prijavljen pre Maje Gojković, i dali ste reč njoj, jeste, i bio sam prinuđen ponovo da se prijavim. Dakle, čemu sistem, ako vi možete po potrebi da ga resetujete i da date reč kome želite, da kažete – prijavite se ponovo? Onda napravite sistem koji će biti adekvatan, da se vidi da li smo se javili za reč ili da ukažemo na povredu Poslovnika, a ne da nas terate da mašemo ovim Poslovnikom, jer inače kažete – nismo znali zašto se javljate, a onda pravite od nas neznalice jer navodno nismo u sistemu, nego smo mahali Poslovnikom.

ne.)Rekli ste – „da ga opomenete“, ali ću i svaki put kad vi to budete uradili to isto da uradim, a znate i sami da ste vi tu mnogo aktivniji nego kolega Martinović.Nastavljamo rad po amandmanima.Povreda

**Srđan Nogo** Poštovani predsedavajući, član 104. stav 1. Znači, ukoliko se direktno pomene ime i prezime poslanika ili njegova funkcija, pri tom pogrešno se protumači njegovo izlaganje …Ja se …Ja se izvinjavam, možete li da obezbedite red?Znači, član 104. stav 1, koji jasno reguliše kada ima poslanik pravo na repliku. Gospodin Martinović je direktno pomenuo gospodina Boška Obradovića i pogrešno protumačio njegovo izlaganje. njegovo izlaganje. Naša koleginica narodni poslanik Maja Gojković je, takođe direktno se obraćajući Bošku Obradoviću, ne pominjući njegovo ime, ali pominjući njegovo izlaganje, pogrešno protumačila njegovo izlaganje. Član 104. u tom slučaju daje narodnom poslaniku, u ovom slučaju mome kolegi gospodinu Bošku Obradoviću, pravo da replicira i gospodinu Martinoviću i gospođi Gojković.Mislim da zaista nema potrebe da se podižu tenzije. Rasprava je išla sasvim normalnim tokom. Znači, oni su, ljudi, izneli svoju argumentaciju, pogrešno su protumačili izlaganje narodnog poslanika Boška Obradovića, direktno su pominjali ime narodnog poslanika Boška Obradovića. Ne vidim ništa sporno da čovek dobije po Poslovniku ono što mu pripada.Znači, član 104. Molim vas, hajde da ne kršimo Poslovnik, hajde da normalno vodimo diskusiju. Zaista ne vidim zašto bi se i podizale tenzije, rasprava ide jednim normalnim tokom i ne vidim potrebu za tim. Neki poslanici su zamislili da je dovoljno da nekome kažete ime i prezime i da dobije pravo na repliku. Pa, nije vidite, to da li je neko pogrešno protumačen ili ne, odlučuje predsedavajući, a ne vi. Zato vas molim da me pustite da nastavim da vodim sednicu.Po amandmanu, narodni poslanik Goran Kovačević. Dame i gospodo, da se vratimo na amandman.Ovaj amandman je u stvari amandman Odbora za budžet i finansije Republike Srbije. Kada su različite političke stranke predlagale svoje kandidate u Odbor za budžet i finansije, pretpostavljam da su predložile najbolje, jer je to jedno usko stručno pitanje.Ovim amandmanom, Odbor za budžet Republike Srbije, Skupština Republike Srbije, svi poslanici iz tog odbora, na Odboru niko nije glasao protiv, niti je u svojoj diskusiji bilo koji način konstatovao da ovaj amandman nije dobar. Kaže – Skupština Republike Srbije treba da se pridruži fiskalnoj konsolidaciji i da u 2017. godini potroši isto onoliko novca koliko je Skupština Republike Srbije potrošila u 2015. i 2016. godini, znači ne više, isto, i to će biti dovoljno za normalno funkcionisanje Republike Srbije.Srpska Srbije.Srpska napredna stranka, narodni poslanici u Odboru za budžet naravno da su za ovaj amandman. Ako mi tražimo od građana Srbije da u teškim ekonomskim vremenima vodimo računa o javnim finansijama potpuno, onda ja krajnje neprimereno da mi tražimo da u 2017. godini povećamo javne rashode koji potiču iz poreza i drugih fiskalnih primanja koje daju građani Srbije za nas, a da namećemo pravila da oni štede zato što nas je neko u zadnjih 10, 50 godina više zadužio. Oko toga ne treba da polemišemo. Možda postoje narodni poslanici koji misle da treba više da troše,

Ne želim da politički komentarišem, različiti su politički stavovi.Aleksandar Vučić i SNS neće nikoga izbaciti iz parlamenta Republike Srbije, biće izbora ili ih neće biti, a građani Srbije će reći za koga su i za šta će glasati. Opozicija treba da postoji u republičkom parlamentu, to nije ništa sporno, ali mislim da je strah prisutan zato što je samo posle šest meseci od republičkih izbora, verovatno oni nešto više znaju, rejting nekome suviše mali da bi mogao da se zadrži u ovom parlamentu.Dok ovom parlamentu.Dok SNS bude imala većinu u ovom parlamentu, insistiraće na fiskalnoj konsolidaciji i crnoj nuli u javnim finansijama Srbije, da trošimo onoliko koliko imamo. Ako to tražimo od svih u državi Srbiji, onda je primer republički parlament da mi na svom primeru to pokažemo.

ono što je bilo stav Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Ako je racionalizacija i ušteda dovela da sada imamo u raspravi jedan jako dobar budžet, koji ćemo sigurno usvojiti u danu za glasanje, onda nema nijednog jedinog razloga da se Skupština ne pridruži jednom takvom konceptu i da u sklopu onoga što podrazumeva racionalizaciju i uštede nastavi upravo u duhu takvog koncepta sa takvom racionalizacijom.Ako nema argumenata, a očigledno je da nema argumenata da se na bilo koji način umanjuju zarade zaposlenih u Skupštini, da se na bilo koji način čini bilo kakva šteta ili umanjuju prava, pa čak i prinadležnosti narodnih poslanika, ako nema argumenta, a nema ih, da se na bilo koji drugi način dovodi u pitanje funkcionisanje Skupštine Republike Srbije, šta je onda problem. Ne postoji apsolutno ni jedan jedini razlog argumentovani, činjenično utemeljen, da se stav Odbora ne podrži.Zbog Odbora ne podrži.Zbog toga SPS i poslanička grupa SPS nesumnjivo podržava ovakav amandman, i ne samo što ga podržava, već će i istrajavati na tome da se uštedama doprinese da nastavimo i sa finansijskom konsolidacijom i sa uspešnim i efikasnijim radom finansija i u sledećoj godini. Hvala. **Maja Gojković** Samo mala intervencija.Amandman je prihvaćen od Vlade i postao je sastavni deo predloga zakona. Nećemo ni glasati.Boško **Boško Obradović** Postoji i te kako mnogo razloga zašto ovaj amandman treba odbiti i tu bi se složio sa gospođom Majom Gojković, koja je u svom izlaganju rekla da ovaj amandman treba odbiti.Naime, ne štedite vi ništa, jer povećavate budžet Vlade Republike Srbije za milijardu i 600 miliona. Dakle, nemojte više lagati građane Srbije, da štedite, vi biste smanjili budžet Vlade Republike Srbije. Ne, vi povećavate budžet Vlade Republike Srbije za milijardu i 600 miliona, a glumite uštede na pozicijama Narodne skupštine Republike Srbije.Sama predsedavajuća kaže da je parlament nakon 5. oktobra 2000. godine, u veoma lošem stanju. Slažemo se ali u vašoj vladi sedi pola DOS-a, koji je uništio ovaj parlament. Pitajte Rasima LJaijća da vam on nadoknadi. Dakle, nemojte optuživati nas, koji nismo palili ovaj parlament, jer oni koji su palili sede zajedno sa vama u Vladi. Vi ste vrhunac DOS-a, pola DOS-a vam je u vladi. Nemojte više pričati o novom DOS-u, vi ste DOS. Vi ste vrhunac DOS-a. Pustite vi te priče.Druga važna stvar, zašto predsedavajuća nije zakazala kolegijum Narodne skupštine. Pozvala sve šefove poslaničkih grupa da razmotrimo stanje u parlamentu, da vidimo probleme u zgradi parlamenta, da se svi založimo za veći budžet, da parlament zaista postane ono što treba.Nijednog trenutka nisam govorio i neću govoriti o platama narodnih poslanika, iako su najmanje u Evropi. Govorio sam o platama zaposlenih u Narodnoj skupštini. Devetnaest hiljada dinara naša koleginica čistačica, 25 hiljada dinara naš kolega vozač. Kakve su to plate? Zašto jedino zaposleni u Narodnoj skupštini Republike Srbije nemaju povećanje predviđenih plata u 2017. godini? O čemu vi pričate? Koja je to slika države ako zaposleni imaju ispod 200 evra u Narodnoj skupštini Republike Srbije plate.O čemu vi pričate, o kakvim uštedama? Što ne uštedite u Vladi Republike Srbije, nego Vladi dajete milijardu i 600 miliona više? A koliko rade zaposleni u Narodnoj skupštini? Često više nego Aleksandar Vučić. Jer kad mi odemo u ponoć iz Narodne skupštine, čistačice ostaju do četiri ujutru da čiste ovaj dom, i onda čekaju prvi autobus u četiri ujutru da bi otišle kući, a sutradan opet dolaze u drugu smenu u pola dva. E, tako rade određeni ljudi u Narodnoj skupštini Republike Srbije kojima vi smanjujete izdvajanja za nagrade.Dakle, to je vaš odnos prema zaposlenima u državnoj upravi, kojima ste svojevremeno smanjili plate za 10%, a sada im ne povećavate plate iako ljudi rade prekovremeno uvek kada mi ovde radimo prekovremeno.To je moj apel na vas, štedite u Vladi Republike Srbije, nemojte se folirati da štedite u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Vlada neka pokaže uštede prvo kod sebe, a onda da traži uštedu od drugih. I to je ono što građani Srbije ovde sada prvi put čuju, i to je ono što vas boli. Vlada Republike Srbije, taj veliki štediša, Aleksandar Vučić, sebi dao novu milijardu i 600 miliona dinara, upumpao sebi pare u Vladu Republike Srbije. Troši naše pare u Vladi Republike Srbije, a ne štedi, a hoće da uštedi na Narodnoj skupštini i na zaposlenima u Narodnoj skupštini. E, to ne može.Drago mi je da ste priznali da ste vi gospođo predsedavajuća direktno krivi za ovo smanjenje budžeta Narodne skupštine i za dalje ponižavanje Narodne skupštine. Tražiću repliku, samo mi treba neko od potpredsednika, molim vas ja nemam. Niste vi potpredsednik, ne znam gde je Vjerica Radeta danas i zašto ne radi svoj posao. Jako mi je žao.Znači, ja tražim repliku i molim da se to zabeleži u stenograme, čim dođe potpredsenik neki da me zamenjuje. Vi, ne možete, ne znate Poslovnik, tragično. Tako da ću vam svakako replicirati za ovu uvredu koju ste mi naneli i neistinu, da sam ja nešto izgovorila što nisam.Reč ima

nego tako što će da viče na predsednika i predsedavajućeg, raspravljaćemo o budžetu. I, ja svim grupama oduzimam vreme, to da znate, takva su pravila, a vi govorite šta god hoćete u okviru amandmana, jer na to više ne mogu da utičem.

Rizikujući da dobijem opomenu, gospođo Gojković, Rizikujući da dobijem opomenu, gospođo Gojković, ja ću da kažem, da se Boško Obradović izražava rečnikom jedne polupismene bitange. **Maja Gojković** Poslaničke moram da vam izreknem opomenu.

dakle, ako je neko novi DOS, onda je to Boško Obradović koji je bio na listi DSS, koja je bila predvodnik DOS-a 5. oktobra 2000. godine. I koja je zapalila ovu Narodnu skupštinu i dan danas postoje tragovi paljenja i kao što vam jer rekla predsednica Narodne skupštine, kažite mi gospodo iz DOS-a i novog i starog, gde je na desetine umetničkih slika iz Narodne skupštine, fotelja, knjiga i drugog nameštaja koji su odneti 5. oktobra 2000. godine.A vi ste gospodine Obradoviću, toliki ekspert za budžet da ne umete da ne umete da napravite razliku između para koje država daje za subvencije za zapošljavanje novih radnika od para koje smo namenili za zdravstvo. Predsednik Vlade Aleksandar Vučić, koga spominjete u svakoj rečenici, jer ništa drugo ne umete da kažete, naučili ste dvadeset rečenica napamet u koje se na 150 mesta pominje Aleksandar Vučić. Vi ne umete da čitate brojeve. Vi ne umete da napravite razliku koja je evidentna, da više para država izdvaja za zdravstvo nego za subvencije. To vam je predsednik Vlade jasno pokazao.Nemojte pokazao.Nemojte da se brinite za svoju platu, biće para za vašu platu. Nisu vaše plate u pitanju. Imaćete plate i za skupštinski restoran. Imaćete sve i kafu i vodu, ništa vam neće biti uskraćeno. Nemojte da iznosite nikakve neistine i da vređate poslaničku grupu SNS, da vređate stranku koja je dobila više od polovine podršku na izborima kada su u pitanju građani Republike Srbije.I, šta vam to znači budžet Vlade? Hajde, molim vas, to mi objasnite. Prvi put čujem za tu kategoriju, budžet Vlade. Taj budžet Vlade ne znam ni ja koliki. Nemate pojma o čemu pričate. Jedino što krijete kao zmija noge, to je da ste vi taj DOS, a sa tim DOS-om ste okupljali i kad ste trebali da uđete u Narodnu skupštinu, tad se niste gadili ni na Bojana Pajtića, ni na Čedomira Jovanovića, ni na Sašu Radulovića, ni na Sandu Rašković Ivić i tako dalje.Onda vam je DOS bio dobar. Onda su vam bili dobri strani ambasadori koji su vas uvodili ovde u Narodnu skupštinu. Sada ste vi najveći Srbin na svetu, najveći junak. Ako možete da pljunete Aleksandra Vučića, ako možete 100 puta da izgovorite neistinu i ako možete meni da psujete mrtvog oca na konferenciji za novinare, gde objašnjavam šta se desilo na sednici Administrativnog odbora. I sada mislite svi ćemo mi da se uplašimo od straha zato što se pojavio novi DOS.Baš me briga što se pojavio novi DOS. Nećemo da ćutimo na vaše neistine i na vaše laži, i na vaše uvrede. Ovo je dobar budžet. Ovo je budžet koji je u korist građana Srbije. Kada budemo čuli od vas nešto bolje, ja ću s tim da se složim. Sa budalaštinama, sa neistinama,

mesta: Poslovnik.)Molim vas za mir. Sačekajte, svi će dobiti reč, molim vas. Samo se strpite, polako. Ministar čeka sat vremena, nismo progovorili. Izvolite. ću strpljivo sačekati da se strasti malo stišaju i da poslanici opozicije počnu da govore o predlogu budžeta, a ne o povredama Poslovnika, zato što od povreda Poslovnika građani Srbije zaista ne mogu da žive i ne mogu da očekuju poboljšanje niti predloga budžeta, niti svog života.Znači, života.Znači, ako je to najjače što možemo danas da čujemo i uvrede na račun premijera Aleksandra Vučića na račun lidera koji podržavaju Vladu Republike Srbije, kao što su gospodin Rasim LJajić i drugi prozvani ovde u jednoj od diskusija, onda dobro, onda to puno govori o onima koji kritikuju danas budžet i nas koji smo učestvovali u predlogu amandmana.Taj amandman, da bi građani shvatili, je već usvojen od Vlade i taj amandman je postao sastavni deo Predloga zakona. I sve ove diskusije koje imamo o tom amandmanu, dozvoljene su, ali nemaju nikakvu svrhu, jer je postao sastavni deo Predloga zakona i o tome će se samo glasati na kraju sednice kada budemo usvojili ili ne usvojili ovaj budžet.Što se tiče toga da je DOS palio ovu Skupštinu, moje duboko mišljenje jeste da, DOS je palio i DOS je najgore nešto što se desilo u višeparlamentarnoj Srbiji. A naše je sada da pokušamo u ovom mandatu, dok sam predsedavajući, da ispravimo tu materijalnu štetu. Ne govorim o političkoj, o materijalnoj, da nađemo 100 i nešto slika Konjevića, Lubardu i druge, koje niko prethodno za vreme vladavine DOS-a nije mu palo ni na kraj pameti, pa čak ni Interpolu nisu prijavili štetu, ove ogromne materijalne štete, da nađemo skulpture, i da utičemo na savest tih ljudi koji su zaneti događajima pre 5. oktobra ušli u ovaj parlament, ne znajući zašto su dovedeni da spale ovu ne dozvoljavam uvrede na svoj račun zato što sam s ponosom učestvovala sa grupom poslanika u uštedi 400 miliona koje nam u ovom momentu nisu potrebne za funkcionisanje.Što se tiče zaposlenih, da, zaposleni će imati povećanja plata u onoj meri koliko je u budžetu predviđeno povećanje plata za javni sektor,

oni znaju i molim vas, a u skladu sa Poslovnikom, u skladu sa članom 112. pauzu, da se vratimo da raspravljamo o budžetu, jer to građani Srbije očekuju od ovog parlamenta. procenjujem da trenutno nemamo uslove za normalno funkcionisanje Skupštine, određujem u skladu sa članom 112. pauzu od 10 minuta, kako bi mogli da se dogovorimo i da nastavimo na jedan civilizovani način da raspravljamo. Hvala vam puno na razumevanju.(Posle